Ríkisstjórnin lét hafa sig í að undirrita svokallaðan samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, sem við ræddum talsvert hér fyrr í sumar. Það virðist hafa verið gert fyrst og fremst til að greiða nokkurs konar lausnargjald í formi ótrúlega hás styrks frá ríkinu til framkvæmda vegna borgarlínu. Lausnargjald, segi ég vegna þess að með þessu átti að losna um aðrar framkvæmdir sem margar hverjar hafa beðið allt of lengi, sumar jafnvel áratugum saman. En ekki var ríkisstjórnin fyrr búin að láta plata sig til að undirrita þennan sáttmála og koma honum í gegnum þingið

Því spyr ég hæstv. fjármálaráðherra: Hvernig ætlar ráðherrann, sem fer með fjárhirslur ríkisins, að bregðast við þessu? Nú hefði maður haldið að það væri svo sem hvort eð er orðið ljóst að ekki er lengur svigrúm í ríkisrekstrinum fyrir verkefni á borð við borgarlínu, það þurfi að nýta það fjármagn sem til er í arðbær verkefni, í verkefni sem eru hagkvæm

Virðulegi forseti. Það er alrangt hjá hv. þingmanni að ríkisstjórnin hafi látið hafa sig í eitthvað. Ríkisstjórnin hefur einfaldlega þá sýn að það skipti miklu máli að gera stórátak í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu.

Hún er til frekari útfærslu í samvinnu við þingið á vettvangi þess félags sem til stendur að stofna og Alþingi hefur veitt heimildir fyrir. fyrir. Ég fullyrði að það hefur enginn sem kemur að því máli sérstakan áhuga á óhagkvæmum eilífðarvandamálum eins og hv. þingmaður orðaði það. En það getur hins vegar vel verið, og það mun eflaust reyna á það, að menn hafi ólíka sýn á það hvernig er best að ná þessum markmiðum, sem ætti að vera auðvelt að sameinast um, öflugum og greiðum almenningssamgöngum annars vegar og svo umferðarmannvirkjum og vegakerfi sem gengur upp og þjónar íbúum höfuðborgarsvæðisins. Þau úrlausnarefni bíða félagsins og þingið mun einnig þurfa að taka afstöðu til þess í samgönguáætlun og með fjárveitingum á hverju ári hvernig við ætlum að fjármagna þær hugmyndir sem hafa legið á borðinu. Ég ætla að vera alveg skýr varðandi það að ef upp kemur mikill ágreiningur um þetta samstarfsverkefni, sem ég lít á að þetta sé, þá hefur það auðvitað afleiðingar. Ég sé ekki fram á að þingið hafi áhuga á því að einungis hluti samkomulagsins gangi upp en allt annað sitji á hakanum. Af hálfu ríkisins hefur það verið alveg skýrt að þátttaka í uppbyggingu á greiðum almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu, sem er mikilvægt mál,

Það var nánast ómögulegt, og á endanum tókst það ekki alveg, að fá meiri hlutann til að fallast á þetta skilyrði. Það hlýtur einfaldlega að hafa verið vegna þess að ríkisstjórnin, a.m.k. hluti hennar, hafi gert sér grein fyrir því frá upphafi að borgin myndi aldrei standa við sitt, ekki frekar en hún hefur gert undanfarna áratugi.

formlega við stofnun félagsins. Þá flytjast þangað inn til stjórnarinnar, inn á vettvang félagsins, fjölmörg úrlausnarefni og áfram munu samgönguráðherra og umhverfis- og samgöngunefnd þingsins hafa

Virðulegi forseti. Við höfum í mörg ár hér í þinginu rætt um það fyrirkomulag í örorkubótakerfinu að tiltekin réttindi skerðist krónu fyrir krónu

Og hver er þessi króna á móti krónu skerðing? Það var viðleitni þáverandi ríkisstjórnar til að teygja sig til þeirra sem höfðu allra, allra minnst með því að nota takmarkað fjármagn. Þá var hægt að búa til réttindaflokk sem var eingöngu fyrir þá sem höfðu ekkert annað. Eftir því sem fólk hafði einhverjar aðrar tekjur þá skertist það krónu fyrir krónu. Það var leið til þess að teygja sig til þeirra sem stóðu veikast. Ég spyr: Er það slæm aðferðafræði, hv. þingmaður? Ég veit Ég veit ekki til þess að nokkru máli hér í þinginu hafi nokkurn tímann verið snúið jafn rækilega á hvolf eins og þeirri viðleitni Jóhönnu Sigurðardóttur á sínum tíma að teygja sig til þeirra sem höfðu allra minnst. Til þess var farin leið krónu á móti krónu þannig að sá sem væri neðst í tekjustiganum fengi allra mest af takmörkuðum gæðum. En þessu er öllu snúið á hvolf og látið sem svo að verið væri að taka af því sama fólki. Þetta er algjört rugl.

Hann er að tala um annað kerfi, aðrar skerðingarreglur, allt aðrar reglur en þær sem hafa verið kjarninn í umræðu um krónu á móti krónu kerfið sem hefur verið aflagt. Við erum núna með það sem mætti kalla 65 aura á móti krónu. Kjarninn í allri umræðu um tekjutengd kerfi ætti að snúast um það hvort það er skilvirk leið, hvort hún er sanngjörn,

Herra forseti. Forystufólk ríkisstjórnarinnar hefur talað um að beita ríkissjóði af alefli í viðbrögðum við þeim efnahagsvanda sem við stöndum frammi fyrir en minna hefur verið rætt um stöðu sveitarfélaganna. Kreppuástand bitnar því miður mest á þeim sem minna mega sín og hættan á að ójöfnuður í samfélaginu aukist er mikil. Sveitarfélögin gegna lykilhlutverki í að tryggja að sá ójöfnuður verði sem minnstur en munu þau hafa fjárhagslega burði til þess?

Í skýrslu Byggðastofnunar um stöðu sveitarfélaganna er bent á að þar sem tekjufall, tregari innheimta gjalda, aukinn rekstrarkostnaður og auknar framkvæmdir fara saman muni það leiða til aukinnar skuldsetningar sveitarfélaga sem leiðir svo af sér í náinni framtíð hækkaðar afborganir lána, hækkaðan vaxtakostnað og niðurskurð í rekstri. Ég spyr því hæstv. sveitarstjórnarráðherra: Hvar eiga sveitarfélögin að skera niður? Ekki má skera niður lögbundna þjónustu en sú ólögbundna er ekki síður samfélagslega mikilvæg og má þar nefna m.a. tónlistarskóla, íþrótta- og menningarmál og ýmsa mikilvæga félagsþjónustu. Með hvaða hætti ætlar ríkið að koma til móts við sveitarfélögin til að þau geti tryggt áframhaldandi þjónustu, t.d. við börn og ungmenni, hælisleitendur, heimilislausa og aðra jaðarhópa? Mun ríkisstjórnin til að mynda tryggja að ekki verði skerðing á framlögum úr jöfnunarsjóði til sveitarfélaganna með því að veita viðbótarfjármagn til sjóðsins?

Þörfin er brýn, eins og sést á 32% aukningu á fjölda þeirra sem fá fjárhagsaðstoð til framfærslu frá borginni. Það er mikilvægt að ríkið geri allt sem það getur til að styðja við sveitarfélögin og það má ýmislegt fleira gera til

Þá má ekki gleyma því að það virkaði vel í síðasta hruni að nýta uppbyggingarsjóði landshlutanna til að skapa ný og fjölbreytt störf um allt land. Mun ríkisstjórnin bæta fjármagni í sóknaráætlanir og uppbyggingarsjóði landshlutanna? Ég vil bara ítreka að við höfum ekki slegið neinar leiðir út af borðinu og allt það sem hv. þingmaðurinn nefndi eru hlutir sem við höfum verið að vinna með sveitarfélögunum.

undir lögbundinni nauðsynlegri þjónustu, jafnvel þó að við séum í dýpstu kreppu í 100 ár. Við megum ekki gleyma því að það er staðan. Það er ekkert óeðlilegt að sveitarfélögin, eins og allir aðrir í samfélaginu, verði fyrir áföllum þess vegna.

Forseti. Sjávarútvegsráðherra segir aftur og aftur að hann hafi ekki lagaheimild til að leyfa strandveiðar í september. Hann hafi ekki lagaheimild til að leyfa smábátasjómönnum að færa þannig björg í byggðir landsins, byggðir sem sárlega þurfa björgunaraðgerðir vegna Covid-kreppunnar.

lagaheimild til að leyfa smábátasjómönnum að veiða það sem þeir gátu ekki veitt í fyrra. Það er leyft í stóra kerfinu. Það er skynsamlegt fyrir byggðir landsins í Covid-kreppu. Það er sjálfbært.

Píratar og Samfylkingin benda á að að sjálfsögðu er það Covid-mál að leyfa strandveiðar í september, að lágmarki það sem veiddist ekki í fyrra.

Hann tekur ákvörðun um nýtingu heildarafla og þegar sú ákvörðun liggur fyrir eru 5,3% tekin af þeirri ákvörðun og sett í svokallaða potta, 5,3%.

Það er bara spurning um pólitískan vilja og ekkert annað af því að við ráðum lögunum í landinu og það er hægt að gera það í samræmi við sjálfbærnisjónarmið fiskveiðistjórnarkerfisins. Er ráðherra virkilega að segja fólkinu í landinu að það sé ekki hægt? Hann svaraði ekki fyrri spurningunni:

Ég ætla bara að nefna hér að það er brestur í loðnuvertíð annað árið í röð. Humarveiðar eru engar, það er stórfelldur samdráttur í sæbjúgnaveiði.

Herra forseti. Á þessu ári hefur Alþingi samþykkt breytingu á fjármálastefnu tvisvar sinnum. Breytingin sem samþykkt var í gær gefur til kynna að ríkisstjórnin ætli að dreifa viðbrögðum sínum jafnt til næstu þriggja ára. Horfur í efnahagsmálum eru slæmar og flestir spáaðilar sammála um að við horfum fram á erfiðan vetur þar sem atvinnuleysi muni aukast. Hagfræðingar eru sammála um að aðgerðir til að mæta samdrættinum verði að koma fram núna. Að dreifa þeim á næstu ár dregur ekki bara úr áhrifum þeirra núna heldur eykur líkur á verðbólgu þegar atvinnulífið tekur við sér aftur. Fyrirtækin þurfa hreinlega á súrefni að halda til að viðhalda ráðningarsamböndum sínum við launþega. Fyrirtækin og sveitarfélögin þurfa möguleika og hvata til að ráða til sín fólk til að viðhalda virkni fólksins. Ný og endurbætt fjármálastefna ríkisstjórnarinnar er ekki skýr um planið. Allt sem er hvetjandi fyrir störf er af hinu góða. Það er ekki bara það mannlega í stöðunni heldur ábyrgt efnahagslega. Það þarf að auðvelda fólki að skapa sér tækifæri og tekjur, lækka álögur á vinnuveitendur og skapa fyrirtækjum hvata til þess að ráða fólk. Ef ríkisstjórnin er að veðja á að áfallið sé tímabundið, eins og fjármálaráðherra segir sjálfur, hvers vegna þá að draga aðgerðir á langinn? Hvers vegna ekki að bregðast hraðar við? Hvers vegna lagði ráðherra fram fjármálastefnu sem var ekki framþyngri en raun ber vitni? Eru skref ríkisstjórnarinnar einfaldlega ekki of lítil, taktur þeirra of hægur?

Í þessari stefnu erum við að draga upp breiðu línurnar. Við erum að fjalla um heildarafkomu, við erum að fjalla um skuldaþróunina og við erum að segja hvers vegna þörf sé á endurskoðun stefnunnar, hvað hafi breyst í horfum hér innan lands varðandi hagvöxt, atvinnusköpun o.s.frv.

þingmálum fyrr á árinu og munum næst taka sérstaklega fyrir í fjármálaáætluninni og í fjárlagafrumvarpinu. Hlutirnir sem við höfum verið að kynna til sögunnar á þessu ári hafa gengið mjög vel. Hlutabótaleiðin hefur verið til umræðu á þessum þingdögum, framlenging hennar, og við sjáum að það er úrræði sem hefur gagnast mjög vel. En það er svo fjölmargt annað sem sjaldnar er rætt um sem hefur einnig skipt máli. Frestun á gjalddögum skilur eftir fjármuni hjá fyrirtækjunum þannig að þau geti betur einbeitt sér að því að fást við aðstæður. Breytingar á skattareglum leiða til þess að hjá fyrirtækjum sem áttu eða höfðu væntingar um að þurfa að greiða til ríkisins skatta á þessu ári vegna hagnaðar á árinu 2019

að koma að gagni. Það kemur ofan á annað átak sem við höfum sérstaklega lagt upp með í samgöngumálum og kemur inn á fjölbreytt svið mannlífsins á Íslandi, allt frá samgöngum yfir í grunnrannsóknir, ýmislegt sem snertir samkeppnissjóðina og margt fleira. Hérna er í raun og veru spurt: Af hverju gerum við ekki meira hraðar? Hvað er það sem hv. þingmaður er að kalla eftir að gert verði sérstaklega? Sumir tala um að hið opinbera (Forseti hringir.) eigi að stórauka enn frekar fjárfestingu sína. Það gæti komið til álita að reyna að bæta eitthvað í en ég held að við ættum að beina sjónum okkar að hinu raunverulega vandamáli sem er fall í fjárfestingu einkageirans. Herra forseti. Ósamhverf og óskýr stefna. Hætta er á lausung í stjórn opinberra fjármála með nýrri fjármálastefnu ef hagvöxtur verður meiri en búist var við. Þetta eru ekki mín orð heldur fjármálaráðs. Það sem við erum að tala um er einfaldlega það að sjá þarf til þess að hægt sé að halda uppi umsvifum í samfélaginu þegar mest þarf á því að halda og það er á næstu örfáum mánuðum ef veðmál ríkisstjórnarinnar og spáaðila er rétt um að þetta verði stutt og snarpt. Það læðist hins vegar að manni sá grunur að það gæti verið að ríkisstjórnin sé klók og hún sé þegar farin að undirbúa sig undir næstu kosningar og ætli þá að eiga í vasanum

Virðulegi forseti. Mér finnst hv. þingmaður hræra saman í eina skál mjög ólíkum hlutum; annars vegar því hvernig við beitum lögum um opinber fjármál til þess að veita aðhald og auka aga við stjórn opinberra fjármála, sem er það sem fjármálaráð var að tjá sig um og lesið var um hér í ræðustól, og hins vegar því hvaða einstöku aðgerðir það eru. Við erum ekki beint að fjalla um þær í fjármálastefnunni, í þessari endurgerð,

Herra forseti. Þau mistök áttu sér stað í gær að þingið samþykkti sem hluta af hlutdeildarlánapakka ákvæði sem heimilar umsækjanda að sækja um ótilgreint lán í ótilgreinda íbúð fyrir ótilgreinda fjárhæð með ótilgreindu veði. Þetta gerðist vegna þess að hér var laumað inn við atkvæðagreiðslu breytingartillögu framsögumanns, Höllu Signýjar Kristjánsdóttur, um að umsækjendur með samþykkt kauptilboð njóti forgangs í hlutdeildarlánum. Þetta þýðir að þeir sem ekki eru með kauptilboð í íbúð og ekki með samþykkt kauptilboð geta sótt um hlutdeildarlán. Þetta þýðir að maður getur sótt um ótilgreint lán fyrir ótilgreindri fjárhæð í ótilgreinda íbúð. Ég held að það hafi enginn ætlað sér að samþykkja þetta enda er það ekki í atkvæðagreiðsluskjali sem dreift er frá þingfundaskrifstofu. Þetta eru vinnubrögð sem eru fullkomlega óásættanleg. Þessi breytingartillaga var hvergi nefnd við hv. velferðarnefnd,